klaster, ili skup od tri druga Zakona. Radi se o: - Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima odnosno Prijedlog Zakona broj 455, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Sva su tri Zakona u drugom čitanju, raspravljat ćemo objedinjeno, tako je odlučeno, predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe dakle Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli dva odbora, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Da li želi predlagatelj, odnosno ministar gospodin Marko Pavić, dat uvodnu riječ, ministar rada i mirovinskog sustava. Hvala, izvolite. Poštovani podpredsjedniče sabora, poštovane zastupnice i zastupnici poprilično smo dobro raspravili i pitanje i drugog stupa već u prethodnoj raspravi, ali istaknut ću neke novine u odnosu na drugo čitanje. Ono što bih svakako trebalo reći da pitanje ukidanja drugog stupa u nijednoj verziji nije bilo pitanje. Prema tome zemlje koje su ukinule drugi stup danas gledaju sa zavisti na Hrvatsku koja ima potencijal koje one nemaju. Poljska, Mađarska, Slovačka rade na ponovnom uvođenju obvezne mirovinske štednje, jer su shvatili da nema alternative za takvu mirovinu štednju. Priča koju je gospodin Lovrinović, istaknuo to je jedna narativna bajka, ja se nisam prepoznao u tome, to je možda neki drugi Marko u cijeloj toj priči, ali ono što bi istaknuo je da smo išli dodatno razvit sustav, ali samo isti tako išli prema tome da se uvede bolje upravljanje u cijeli sustav, veća transparentnost i bolja kontrola rizika koju provodi regulator. na, nije dao odgovor za one koji su '62. godište i mlađi, pogotovo na 3.000 žena koje idu u mirovinu slijedeće dvije godine i upravo stoga smo između, u prvom čitanju i uveli dodataka od 27%, odnosno 3/4 od 27% za drugi stup, ali smo ostavili i pravo izbora odnosno mogućnost svima da pri odlaskom u mirovinu se vrate u prvi stup. Ono što smo izračunali da će to biti sigurno povoljnije za one koji imaju od minimalne plaće do 70% 75% prosječne plaće i da takvih otprilike 300.000 građana koje i sa tim dodatkom unutar kombiniranog stupa ne ne mogu osigurati sebi barem minimalnu mirovinu. Povratkom tih 300.000 građana u prvi stup osigurat će se pravo na minimalnu mirovinu. Već smo u prvom čitanju predložili značajno smanjenje naknada koje ne idu nikome, mislim ne idu državi idu osiguranicima, ukupno kada gledamo sustav naknada od osnutka do prošle godine preko 3 milijarde kuna je isplaćeno naknada mirovinskim fondovima. Smatrali smo i dalje smatramo da je tu bilo prostora za uštede ali u korist naših osiguranika, građana. Izmjenom švicarske formule za drugi stup osigurali smo da će rate iz drugog stupa rasti već praktički od slijedeće godine 7 do 9%, čisto radi aktuarskog izračuna jel nema više potrebe da se ta sredstva osiguraju ukoliko švicarska formula podivlja odnosno ukoliko pritisak na rast plaća bude velik. Koje su novosti u odnosu na prvo čitanje, pa prvenstveno smo išli ka tome da povećamo konkurentnost među fondovima, da pokrenemo tržišnu utakmicu. I upravo stoga su dva prijedloga, jedan da promijenimo način na koji REGOS raspoređuje nove osiguranike, već sam u prvom čitanju istaknuo da 98% novih korisnika ne odabire svoj drugi mirovinski stup. Novim prijedlogom 20% će svako mirovinsko društvo od njih 4 dobiti, a 20% ćemo dodijeliti onom ko je najupješniji. Amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a koji je usuglašen će se još odrediti da HANFA određuje jasno pravilnik koji su to kriteriji koji će se taj, tih 20% osiguranika raspodjeljivati. Isto tako ono što smo uvidjeli, da značajnim smanjenjem naknada u prvom čitanju je bilo milijardu 200 miliona kuna, da ćemo uvesti nejednakost između onih manjih i onih većih obveznih mirovinskih društava, tako da smo uveli smo preraspodjelu tih naknada za one koji imaju 20% i manje udjela i oni koji imaju 20% i više udjela. Na taj način ukupno smanjenje naknada do 2030. će biti 1,32 milijarde kuna ali isto tako bit će pravednije u smislu da će otprilike sva 4 fonda imati isti povrat kapitala na imovinu. U vidu kontrole boljeg upravljanja i veće transparentnosti zajedno s HANFOM smo izradili nekoliko prijedloga, a to je da se u mirovinski sustav odnosno u mirovinske fondove u nadzorni i revizorski odbor, da Vlada imenuje svog predstavnika to nije nikakvo imenovanje komesara kao što je gospodin Mrsić rekao, ti ljudi će morat bit stručni, ti ljudi će morat imat licence, ti ljudi će morat poštovat sva pravila i ti ljudi što je najbitnije morat će biti članovi tih društava. ti ljudi neće moć donosit odluke većina će i dalje biti u nadzornih odbora, ali jedan predstavnik od tri ili pet ovisno o društvu će biti predstavnik Vlade, a to tumačimo jer se i Vlada odnosno održava odrekla tih 5% koje su nekad išle u zavod u prvi stup u stup solidarnosti u korist društava i pitanje naravno bolje kontrole i transparentnosti. Isto tako radi izbjegavanja sukoba interesa predložili smo da mirovinska društva imenuju nezavisne članove kao svoje predstavnike u društva u kojima imaju dionice ili koje kupuju. Bilo je dosta pitanja omogućiti ili ne ulaganje u start up-ove, tu smo se isto tako vodili s nekoliko ideja. Prva stvar zakonskim prijedlogom omogućujemo, nitko neće nikog siliti da ulaže u start up-ove. Drugo nema ulaganja u pojedinačne start up-ove. Treće ulagati će se samo u, ulagati će se samo u platforme i fondove. Tu ćemo omogućiti 100 milijuna kuna mogućnosti da se to osigura ali isto tako omogućiti ćemo bolju kontrolu i HANF-a će izraditi jedan pravilnik po tom pitanju. Što se tiče Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima predlažemo da se podiže uvid za ostvarivanje prava na mirovinu novih članova na 55 godina. Praksa u EU je godina umirovljena minus tri, mi sada sa 50 na 55. Naknadu za izlaz iz fondova dodatno smanjujemo za najviše 2,5% i isto tako za mirovinsko osiguravajuće društvo pored švicarske formule koju sam rekao omogućava se i dodatno povećanje mirovina s osnove raspoređivanja viška sredstava ako društvo ostvari ulaganje imovine na pokriće tehničke pričuve. Nagrada za uspješnost se zamjenjuje naknadom za upravljanjem imovinom, za pokriće tehničkih pričuva u iznosu do najviše 0,6%. Isto tako u mirovinsko osiguravajuće društvo ona ulazna naknada od 5% raspodjeljujemo je u dva dijela. 1,5 odmah a 0,17% od onog što ste unijeli u fond kroz godine, odnosno godišnje 0,17. Tako da oni koji će manje koristiti usluge isplata mirovine će manje i platiti. Sveukupno smatramo da smo ovim prijedlozima dodatno unaprijedili sustav, da smo omogućili mirovinskim društvima da dodatno razviju drugi mirovinski stup. Zahvaljujem se i suradnji sa klubovima koji smo cijeli prijedlog i sve prijedloge uključujući i mogućnost prijedlog HNS-a da se 15% 15% može povući iz drugog stupa prilikom umirovljenja. Smatramo kako ovaj sustav i ovi prijedlozi će doprinijeti za onu treću kategoriju a to su najmlađi osiguranici da nakon 40 godina mogu zaraditi kroz, odnosno uštedjeti kroz drugi stup i treći stup dostojnu mirovinu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ?

Poštovani gospodine ministre Pavić, ja vam odajem priznanje da ste prije nekoliko mjeseci prije ovih priprema javnosti priopćili da je ovakav mirovinski sustav neodrživ, pa prema tome i drugi mirovinski stup i to je s vaše strane korektno. Malo prije ste rekli da se ne prepoznajte pod imenom Marko u mojoj mojoj mirovinskoj bajci ali ćete se sigurno prepoznati u crtiću o Boleku i Loleku gdje je vama sigurno namijenjena uloga Boleka a za Loleka se zna. Pa prema tome vama jedino može pomoći vaše temeljno obrazovanje da u oluji koja dolazi da iskoristite i shvatite da se morate što niže spustiti na zemlju i priljubiti dok ta oluja ne prođe. U svakom slučaju mislim da je važno da ste naciji priopćili hrabro da je ovakav sustav neodrživ ali trebate objasniti tko je na vas izvršio pritisak da nakon toga govorite sasvim u drugom smjeru i puno optimističnije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa. Uvaženi profesor Lovrinović, cijenim vas pa ona nemojmo se spuštati na razini Loleka i Boleka, ovo su basne i priče koje vi pričate ali preozbiljne su teme. Dakle u pitanju je budućnost naših mladih umirovljenika odnosno naših mladih koji će ići u mirovinski sustav gdje upravo drugi stup je uveden jer nam broj se umirovljenika i zaposlenih približava 1:1. Srećom imamo 71 tisuću više zaposlenih, srećom taj omjer raste. Ali isto tako želimo omogućiti bolju kontrolu cijelog sustava ali omogućiti mladima da dovoljno uštede kroz 40 godina štednje u tom sustavu. Hvala vam. **Radin, Furio Gospodine ministre niste Lolek i Bolek ali nemojte se kockati sa našim novcima jer ulaganje u start up-ove je jedno od najrizičnijih ulaganja. zemlje EU sve imaju ograničenje da mirovinski fondovi ne ulažu u start up-ove niti u investicijske fondove rizičnog kapitala koji bi trebali financirati start up-ove. Razlika je po tome što investiranje u start up-ove je rizično a fondovi su najkonzervativniji u ulaganju kapitala i ne razumijem zbog čega inzistirate na tome da li ste oduševljeni sa Matom Rimcem ili ste oduševljeni sa foto mapom ali to su rijetki primjeri uspješnih start up-ova. Od 100 start up-ova 90 ih nestane i propadne u prvoj godini. Od tih 10 8 ih propadne u sljedeće 2 ili 3 godine. Ne razumijem zašto se kockate s mojom mirovinom i mirovinom građana RH? **Radin,

Znamo da ste izvučeni iz SDP-a da ste imali nešto protiv poduzetnika, ali vidimo da imate još. Zašto ne omogućiti upravo našim startupo-vima

da i dalje uspješno posluje i zapošljavaju stotine inženjera u RH i to su industrije koje želimo u RH. Ovim zakonskim riješenim omogućavamo mi, nikoga ne tjeramo da u to ulaže, HANFA će razraditi zajedno sa zajednicom ulagača …/Govornik se ne razumije./… pravilnik, neće se ulagati u pojedine s satrtupove ulagati će se u platforme, prema tome smanjiti ćemo maksimalno rizik. Da. Držimo se teme od sada nadalje, Lolek i Bolek i sve to ocjene, izbačeni, ovo ono, teme su druge. Gospodin Bunjac. Hvala lijepo ministre Pavić, ja ne mogu vjerovati, ali vi ste upravo sada u svom izlaganju rekli da su umirovljenici drugi zemalja zavidni hrvatskim umirovljenicima. Dajte mi recite na čemu su im to zavidni? Dajte da hrvatska javnost čuje jesu li im zavidni, ne znam, na tome, što kopaju po smeću, što ih deložiraju, što ih Hanžeković ovršuje, što ne mogu platiti režije na vrijeme, što ne mogu svojim unucima dati više od 50 kn za božićne blagdane ako mogu i toliko. Jesu li zavidni ovi koji 100000 koji nemaju nikakvu mirovinu ili ovih 200000 koji imaju manje od 1000 kn. Možda su zavidni, ne znam, HDZ-ovim bivšim ministrima i saborskim zastupnicima koje imaju povlaštene mirovine, ali to onda morate reći, ali ja vjerujem da 99% umirovljenika u svijetu nema na čemu biti zavidno hrvatskim umirovljenicima. G. ministre. **Pavić, Marko (HDZ)** Žao mi je ali, ja mislim g. Bunjac da ste me krivo čuli, ja nisam rekao da su umirovljenici tih država zavidni našim umirovljenicima, rekao sam da su te države zavidne Hrvatskoj, dakle, vlade tih država na sustavu kojih imamo a koje su one ugasile. Ali htio bi se vratiti isto tako bilo je dosta rasprav3e o nacionalnoj mirovini, kao što ste rekli 2020. uvesti ćemo nacionalnu mirovinu za one koji nemaju 15 g. staža, a isto tako trenutačno je u proceduri, odnosno, ekonomski institut izrađuje studiju na osnovu kojeg ćemo jedno takav instrument uvesti u mirovinski sustav. Poštovani g. ministre, vi ste rekli da će vlada imenovati ljude u nadzorni, odnosno, revizorski odbore, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, ali ste rekli da ti ljudi moraju biti članovi društava. Vjerojatno je bio lapsus, moraju biti članovi tog mirovinskog fonda, jer je nelogično da ćete vi predlagati nekoga tko je već zaposlen u tom društvu. Ok, da se to razjasnimo, ja osobno smatram da to moraju biti najstručniji ljudi i da to nije najsretnije rješenje nego da bi trebala HANFA licencirati više desetaka ljudi i da tu ima, da ti mirovinski fondovi, mogu, odnosno, da sindikati mogu samo neke od njih, ili čak svojih koji su licencirali

ja sam prvi zastupnik, koji je ovdje za govornicom spomenuo da bi trebalo bolje i lakše kontrolirati ova 4 obvezna mirovinska fonda. Pa da ne bi bilo tu, da HDZ sebi nešto naštimava, zašto ne bi recimo, dali u Visokom domu, da oni imaju nove članove nadzornih odbora koji su članovi fondova, pa da na takav način pokažemo da mi tu nemamo nikakvih prikrivenih namjera niti ništa, jer svi su imali pravo predložiti ovo g. ministre, nisu predložili. Prema tome, mi predlažemo veću transparentnost o tome ću nešto više govoriti u ime kluba. Ali ako ta gospoda stvarno misle da vi nešto želi te ispod plota raditi, pa razmislimo da im možda i to ponudimo, a da kažemo da mi tu nemamo nikakvih skrivenih igara. upravo ove intervencije u drugi mirovinski stup, bila je povećana transparentnost, bolje upravljanje i smanjenje rizika. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I sada stvarno prelazimo na klubove, prvi je g. Silvano Hrelja, koji će govoriti u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovana g. Žigman, kolegice i i kolege. Dakle, od ovog paketa, ova 3 zakona, jedno je sigurno, što se mene osobno tiče, zeleno svjetlo ima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, jer je on doista poboljšanje u odnosu na postojeće stanje i tu nema nikakve sumnje. Naime, on je dobio poboljšanje sa dvije strane, jedno je dobio u poreznoj reformi, da se do 6000 uplate poslodavca tretiraju kao porezno opravdani trošak, a s druge strane već godinama Hrvatska država na neki način potiče štednju u trećem mirovinskom stupu odnosno u dobrovoljnim mirovinskim fondovima bili oni zatvoreni, bili otvoreni mirovinski fondovi na način da do iznosa od 5000 kuna dodaje još 15% iz proračuna Republike Hrvatske na osobni račun osiguranika, što znači da osiguranik može dobiti najviše 750 kuna godišnje poticaja države za štednju za svoj treći mirovinski stup. Sad koliko je ovdje, manje je bitno da li možete 30% tih sredstava iskoristiti u 50-oj ili 55-toj, bitno je da ih možete iskoristiti prije nego odete u mirovinu da nešto od tih sredstava koji sa 30 godina štednje nešto znače, možete nešto sa time napraviti i pripremiti se za mirovinu. Što se tiče Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, mislim da ima ovdje još puno nepoznanica, puno nedorečenosti i niti Klub GLASA-a i HSU-a, niti ja, ga nećemo podržati, ali je u redu javno iznesemo gdje vidimo problem. Sigurno je jedan problem nastao i između prvog i drugog čitanja. Naime, u drugom čitanju se predlaže obvezni mirovinski fondovi odnosno društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u tvrtke koje imaju u svom portfelju, u njihove Nadzorne odbore, ne mogu više predlagati članove uprava tih društava za upravljanje mirovinskih fondova odnosno zaposlene u društvima za upravljanje mirovinskim fondovima. Meni to vrlo, vrlo nelogično. Ok ovaj dio u revizorske odbore odnosno u Nadzorni odbor društava za upravljanje obveznih mirovinskih fondova, to mogu prihvatiti, bilo bi dobro da to bude stvarno predstavnik osiguranika na neki način, to dijelim mišljenje i sa gospodinom Šukerom, ne mora ih Vlada definitivno imenovati, ali moraju služiti svrsi odnosno moraju biti u funkciji kontrole onoga što Zakoni propisuju. Ovo drugo da ne mogu članovi uprave biti u Nadzornim odborima tvrtke čije dionice imaju u portfelju, mi se kosi sa onim što ih obvezujemo. Obvezujemo ih na trostruku provjeru rizika ulaganja u pojedinu tvrtku. E sad, i pored toga može da taj predstavnik obveznog mirovinskog fonda ili neki član uprave, ili po njemu ovlaštena osoba, može procijeniti rizik pored svega. Koliko će pogriješiti u riziku neka osoba koja će biti samo, ajmo reći od povjerenja tom obveznom mirovinskom fondu odnosno društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a nije u užoj strukturi odnosno ne može se na nju prevaliti odgovornost za neku lošu procjenu. Mislim da je ovo vrlo delikatna, delikatan prijedlog i nikako ga ne bih mogao podržati, i mislim da ni sami obvezni mirovinski fondovi odnosno društva neće to oduševljeno primiti, jer mogu prihvatiti sve provjere i sve rigorozne kriterije za upravljanje dionicama u svom portfelju, ali ne da im netko drugi umjesto njih radi kontrolu. To je što se tiče obveznih mirovinskih fondova, ja mislim da ta, da ta situacija sam obveznim mirovinskim fondovima, ne bi trebala završit ove ove godine, da se zakonodavstvo koje uređuje odnosno Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, mora nadograđivati i unapređivati. Umjesto start-up-ova, kolega Šuker molim vas, umjesto start-up-ova, bilo bi dobro da gospodin Žigman čuje, umjesto star-up-ova ja sam zagovarao u prvom čitanju investiranje u municipalne dionice, jer postoji dosta potentnih Županija i ovaj gradova u Republici Hrvatskoj koji bi to mogli za određene infrastrukturne projekte, ne dionice, obveznice, šta sam rekao, municipalne obveznice sam rekao korektno, ovaj koje bi mogli na taj način rješavati neke svoje infrastrukturne projekte. Sigurno je to sigurnija, sigurna situacija u odnosu na investicije u start-up-ove. Meni osobno spomenuta državna mirovina ili mirovina za one koji nisu radili ni jednog dana staža je interesantna, ali zašto mi kao Norvežani ne bi mogli raditi bazu za to u obveznim mirovinskim fondovima, da iscrpljivanjem svog rudnog bogatstva, oni koji to čine automatski moraju određeni fee davati u obvezne mirovinske fondove, to znači da bi ostvarili pravo na neku novčanu potporu i oni koji možda u životu nikada, nikada neće raditi i to sa danom rođenja, ne sa radnim, Malo je teško ovako to elaborirati na prvu loptu, ali mislim da je, da iskustva drugih koja su dobra, premalo još koristimo, Naravno prije aplikacije te, ajmo reći te državne potpore da ne nazovem to mirovinom za one koji nisu nikad radili poslije 65-te godine, prije toga treba reći što ćemo napraviti sa onim ljudima u Republici Hrvatskoj koji imaju odrađenih 5, 7, 10, čak i 14,5 godina staža, ali pošto nemaju 15 godina staža, ne mogu ostvariti nikakvu mirovinu. Da li smo spremni po tom stažu, njima nešto dati u 70-oj, u 75-oj godini itd., jer takvih ljudi nije baš malo, rijetko tko da baš nikada ništa nije radio, ali staž ispod 15 godina je staž koji je dat u vjetar. Dakle, nema nikakve vrijednosti. Ja mislim da u određenim godinama bi se i to moglo priznati, možda to nije niti 60.-ta, niti 65.-ta, ali u nekim godinama kad je doista nastupa starost i bolest bi se i to moglo priznati zašto ne priznati ono što postoji. I zadnje, također Zakon koji ne može podržati je Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima, ne znam zašto se išlo u ovu situaciju da država osniva svoj mod, zar tu nije, slažem se sa dijelom da se skidaju, skidaju, znam taj dio, ali to smo znali od početka da, i prije su to imali Austrijanci. Austrijanci su bili vlasnici, sada su Slovenci vlasnici, kakve veze ima vlasništvo, svaka firma koja je u RH mora imati zaštitu podataka podataka svojih korisnika, dakle, to vlasništvo ne bi smjelo biti bitno i presudno da država ide u osnivanje svoga moda i ja sam tu skeptik, meni bi više trebala tu zdrava konkurencija više modova, što je trebalo puno ranije biti, nego da država osniva svoj mod jer možemo mi sve prevaliti na državu, ali kad-tad će onda doći kraj tim resursima i mislim da to nije fer, mislim da moramo osmišljavati sustave u kojima možemo štedjeti i kojima možemo pospješiti svoju mirovinu. Idemo sada na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakon o ovaj, obveznim mirovinskim fondovima ne i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima ne, hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sad je na redu gospodin Branimir Bunjac koji će govoriti u ime kluba zastupnika Živog Zida i Snage.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva. Evo, kaže ministar Pavić da su umirovljenici drugih država zavidni hrvatskim umirovljenicima. Ja ne znam, molim vas pokažite mi tog jednog hrvatskog umirovljenika koji dobro živi, a da nije više saborski zastupnik ili ministar u Vladi. Ako hrvatski umirovljenici dobro žive, što su danas radili ovi Sindikati tu pred zgradom Sabora na Markovom trgu, što su razgledavali Crkvu Sv. Marka ili su čekali zastupnike da im izraze svoje nezadovoljstvo. Ja sam vidio da su tu bili predstavnici Sindikata umirovljenika, vidio sam ovo ljeto da je bio veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića gdje se skupilo 10 000 umirovljenika koji su prosvjedovali. Zašto prosvjeduju ako im je tako dobro? Evo, ja cijeli dan dobivam poruke od građana koji ovo gledaju, nijednu poruku nisam dobio koja bi rekla, ministar Pavić dobro radi. Ako ste vi dobili molim vas pokažite mi, evo, pozivam ministra Pavića da mi pokaže poruke, evo ja ću vam pročitati jednu. Moj stari djed ima 40 godina radnog staža i mirovinu 3.000,00 kn. Moja stara baka ima sličnu mirovinu 2.100,00 kn. Vjerujte mi, oni više popiju lijekova, nego što te mirovine vrijede. Plaču svaki dan, kažu, boje se šta će biti ako ovaj drugi umre. Pri tom im je najteže to što u biti oni imaju dobre mirovine u odnosu na to kako ima većina drugih umirovljenika. To je poruka koju ja dobivam, to nema veze ni s Živim Zidom, ni s politikom, ni s ničim, ovo je mišljenje građana. Pokažite vi svoje poruke gdje kažu ministar Pavić nam je super, povećao mirovine, evo sad idemo u šoping, ovoga, u trgovački centar, dobili smo 49,00 kupiti ćemo božićne poklone, urediti ćemo jelku, idemo, ne znam, na izlet do Samobora barem, ako već ne mogu do Austrije za Božić itd., toga nema. Samo neke kazne od vas dobivamo, samo neka ograničenja. Do sada se mogla dobiti mirovina s 50 godina iz toga dobrovoljnog stupa, sad se može dobiti tek sa 55, što će biti kod slijedeće reforme, biti će sa 60 godina. Mogao se podignuti iznos od 10 000 ušteđevine u cijelosti, sad se više ni to ne može podignuti. Znači, stalno neka ograničenja, stalno se sužava manevarski prostor umirovljenicima. Rekao sam već da inflacija godišnja je veća nego što je rast mirovina, troškovi života. Uzmite cijene, postoje još uvijek cijene goriva, postoje cijene Tržnice na Dolcu, čuvaju se, arhiviraju se 2000 godine, pogledajte, litra benzina je bila 4,00 kn, sada je 10,00 kn, porast od 150%. Jesu li mirovine rasle 150%? Pogledajte na Dolcu su bile 2000 godine salate po 2,00 kn, hajde sad kupite za 2,00 kn bilo šta. Znači, nema, cijene su otišle u nebo, stalno poskupljuju režije, cijene plina koliko su poskupile, cijene struje, cijene vode, imate i vi neke svoje arhive kod kuće, registratore, pa gledajte kakve su bile cijene. Kupovna moć umirovljenika se sve više i više smanjuje, oni polako, ali sigurno postaju socijalni slučajevi i siromasi. I znam da je uzalud to govoriti članovima vladajuće većine jer oni su se prodali stranim bankama. Oni više nisu ni hrvatska ni demokratska nego su samo zajednica koja glumi nekakvo lažno domoljublje kako bi dopustila daljnju pljačku i devastaciju hrvatskih građana a osobito onih najugroženijih a to su umirovljenici. Hrvatski umirovljenici, ja vam ovdje želim poručiti sljedeću poruku, da je HDZ tisuću godina na vlasti nikada vam neće povisiti mirovine do nekakvog normalnog građanskog standarda, zapamtite ove moje riječi. Nećete imati mirovine u visini 60% plaće što su oni napisali u programu vjerodostojno do sudnjega dana s ovom Vladom i sa ovakvim ministrima. Nikada. Kada to shvatite onda ćete konačno progledati i razumjeti da morate izabrati druge stranke da provedu ono što je u biti posve normalno i prirodno a to je da stvore Hrvatsku kao socijalnu državu. Ukoliko izaberete Živi zid, duboko sam svjestan ovoga što sada govorim, govorim pod punom sviješću, dobiti ćete zajamčene minimalne mirovine od 3300 kuna minimalno, dobiti ćete nacionalnu naknadu za starost koju ministar Pavić pogrešno zove nacionalnom mirovinom. Dobiti ćete oslobođenje od cijeloga niza parafiskalnih nameta od dopunskog osiguranja od HRT pristojbi. Kada umre partner, kao što se ovaj gospodin boji koji mi sada piše, dobiti ćete dio mirovine partnera, ne cijeli ali određeni postotak. Uvesti će se takvo usklađivanje mirovine i takav izračun mirovina da će se mirovine postupno povećavati u smislu da se povećava omjer na prosječnu plaću. I nakon nekog vremena doći ćete u situaciju da ćete živjeti ne samo puno bolje nego da ćete živjeti samostalno i neovisno i da ćete konačno postati ravnopravni građanin a ne navodni teret i građani drugoga reda. Čovjek koji je otišao u mirovinu nije nesposoban, čovjek koji je otišao u mirovnu nije dakle neka vrsta biljke ili komad namještaja, on je isto tako čovjek kao svaki drugi koji je svoje pošteno odradio, svoj životni vijek i ima pravo uživati u starosti i u svemu onome, svim onim zadovoljstvima koja starost nudi a to su druženja s prijateljima, druženja s obitelji, druženja s unucima, kratka putovanja, posjećivanje kulturnih događaja bez straha što će se dogoditi sutra, bez straha da li će mu ovrhovoditelj pokucati na vrata, da li će ga deložirati, bez straha što će se dogoditi ako bude bolestan kao što sada vidimo da se ponovno povećavaju cijene osnovnih lijekova od ministra Kujundžića itd.. Zapamtite, ponavljam još jednom, ukoliko želite živjeti dostojanstveno nemojte više nikada zaokružiti HDZ na izborima. Hvala vam lijepa. Živi zid neće podržati mirovinsku reformu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sada je na redu gospodin Ivan Šuker koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice, poštovani gospodine predsjedniče upravnog vijeća HANF-e Žigman. I s time ću krenuti, to najbolje pokazuje ovi koji danas cijelo vrijeme kritiziraju u što su HANFA-u pretvorili a kasnije ću u svojoj raspravi reći malo više o tome što ta HANF-a treba raditi ali to najbolje pokazuje koliko je njihovo bilo iskreno razmišljanje i promišljanje o transparentnosti jednog financijskog sustava koji itekako raste u Hrvatskoj ali tako je kako je. Druga stvar koju želim istaći, ja sam kao čovjek žalostan da nas u sabornici ima samo ovoliko jer mi sada raspravljamo, ustvari zakonodavno uređujemo one koji vode brigu o 105 milijardi novaca hrvatskih građana. Pogledajte na što liči sabornica. A sutra ćemo se u dopodnevnim satima kad svi portali, svi mediji teže za nekakvim izjavama razbacivati sa dušebrižništvom. Danas navečer ovdje kada raspravljamo i u fondovima je bila prilika da svaki iznese svoje mišljenje, svoje viđenje kako bi ti fondovi trebali funkcionirati. I ono što želim reći na početku u ime kluba HDZ-a ustvari svima nama ustvari svima nama postaviti jedno pitanje da li u Hrvatskoj postoji financijsko tržište jer da ono postoji i da ono živi i diše punim plućima onda bi vjerojatno naša rasprava pa čak i možda neke odredbe ovog zakona bile drugačije. Mi nažalost imamo vodenicu bez vode ili bez žita kako god hoćete, dakle imao potencijal ulaganja, ušteđevine naših građana ali se postavlja pitanje da li ti novci mogu završiti na hrvatskom tržištu i .../Govornik se ne razumije./... u Hrvatskoj može nešto kupiti. Ili zašto se išlo u određene zakonske promjene a to je da fondovima otvori mogućnost da ulažu i u infrastrukturne projekte jer inače u principu nemaju u što uložiti novce. Jer nekoliko puta smo ovdje konstatirali da dosadašnja odredba da se 60% sredstava mora uložiti u vrijednosne papire RH u trenutku pada kamatnih stopa i prinosa. Logična je stvar da ne možete od nekoga očekivati da ima veliki prinos a istovremeno mu limitirate ulaganje kojemu ne garantira više visoki prinos. Ono što bi također želio reći, što smatram da je vrlo bitno u ovom zakonu kod sva tri fonda, a to ej financijsko opismenjivanje građana RH. Mnoge rasprave Mnoge rasprave ovdje danas ne bi bile ovakve, ne bi se nudilo toliko netočnih podataka, ne bi bilo toliko pa mogu reći pomalo čudnih, neću koristiti teži izraz, sugestija, da su se ti fondovi u proteklom periodu potrudili da daju punu informaciju hrvatskim građanima, što su, tko su, kako oni raspolažu sa njihovim sredstvima, da više izvještavaju o svojim rezultatima rezultatima i da na kraju godine građani mogu čak i temeljem zakonskih odredbi, promijeniti u fond u kojem se nalaze. Toga nažalost nije bilo pa čak i sama spoznaja da skoro 96 ili 97% građana ne bira fond, obvezni mirovinski fond u kojem želi biti nego da mu to REGOS određuje, naprosto ukazuje na to da mi još nismo dovoljno senzibilizirali građane i te fondove. I to je možda jedan od najvećih problema. Jer da smo mi to u proteklom periodu uspjeli napraviti, onda vjerojatno bi reakcija građana bila građana, ovako je zakonodavac morao zakonski intervenirati, da 20% 20% neraspoređenih građa koji se nisu birali u fond, da 20% će dobiti jedan fond, 20% drugi, 20% treći, 20% četvrti

u kojem predlažemo da HANFA određuje koji je to najuspješniji fond jer oni su jedini meritorni da to ocijene i procijene i da taj fond dobije tih 20% neraspoređenih. Također, ovdje smo raspravljali nekad onako pomalo sramećki itd., da li smo prilikom rasprave o izvješćima ovih fondova 4 obvezna mirovinska fonda u ovom Viskom domu, dobili prave informacije, da li smo ih željeli dobiti, da li smo ih uspjeli iščitati iz onih podataka, pa i to je možda jedan od razloga zašto zakonodavac sad predlaže da u nadzorne odbore u koje su ti fondovi uložili, više ne mogu ići članovi uprave fonda nego da to moraju biti ljudi stručni, obrazovani, koji znaju ali koji su izvan fonda iz jednostavnog razloga što ćemo na takav način dobiti vjerojatno jedinu bolju ili kvalitetniju informaciju u što i na kakav način su fondovi ulagali novce u koja poduzeća. Već sam rekao s obzirom na rasprave koje su bile danas tu sa moje lijeve dok sam sjedio tamo s desne strane sabornice a to je možda predlagatelj razmisli o drugačije imenovanju nadzornog odbora iz jednostavnog razloga jer ovaj prijedlog da jedan član nadzornog odbora bude iz članova koji imaju imaju svoju ušteđevinu u fondu, nije se rodila sad, tome se ovdje za ovom govornicom raspravlja već 3, 4 g. i upravo u ime kluba HDZ-a. Prema tome, da smo mi imali bilokakve sakrivene, prikrivene namjere, onda to ne bi govorili i dok nismo bili na vlasti, dok nismo mogli predlagati zakone, nego jednostavno smo predlagali da smatramo da u tom nadzornom odboru fonda, oni koji su uplatili skoro 100 milijardi zapravo 70 i nešto milijardi, a prinosi od 28, 29 milijardi je bilo0 u ovih proteklih 16 g., imaju pravo imati nekoga u nadzornom odboru. Pa ako toliko gospodu koja nisu imali hrabrosti to presložiti dok su bili na vlasti smeta da to predlaže Vlada, pa neka Vlada razmisli da tog članaka nadzornog odbora bira ovaj Visoki dom, da matični odbor raspiše javni poziv da taj član mora zadovoljavati one uvjete koje je propisala HANFA i da to može biti isključivo čovjek koji ima sredstva, ima štednju u tom fondu i neka ga u konačnici bira ovaj Visoki dom. Da maknemo bilokakvu sjenu ili bilokakvu sumnju da netko nešto želi sad zmuljati, želi gurnut nekakvog HDZ-ovca, nama je sami u interesu da dobijemo ono što već 4 g. tražimo a to je da oni koji uplaćuju novce u obvezni mirovinski fond, imaju pravu na svog predstavnika. Ništa drugo. To je jedna intencija zakonodavca u ovoj odredbi. Da li je ovo odredba najsretnije pogođena ili je ova druga ideja koja predložena danas u replici ili će se možda da je bilo korektne rasprave, možda bi se iskristalizirala nekakva treća ideja, dakle ovo je nešto predlagatelju da možda još razmisli do glasovanja, da se napravi jedno rješenje koje bi stvarno skinulo svaku sjenu sa ovoga prijedloga jer kažem, glavna intencija predlagatelja ove odredbe u zakonu je da u nadzorni odbor tih fondova dođe osoba koja ima unutra svoja sredstva. Ja ne vidim nikakav razlog da netko kaže da je to sada imenovanje komesara. Kako može biti netko komesar tko ima unutra svoje novce? Pa on dođe unutra da vodi brigu o svojim novcima a ne da provodi nečiju političku volju. Ali gledajte, možemo mi mahat glavom koliko god hoćemo, ali kad nemamo hrabrosti priznat da je ideja dobra, pa čak možda ponudit nekakav drugi model jer mene ovdje samo interesira jedna stvar a to je da li predlagatelj zakona želi osigurati jednu dodatnu kontrolu. Po onome što sam ja iščitao iz zakona, iz prijedloga zakona želi, da li je možda rješenje najsretnije, o tome se da raspravljati. Dakle, e sad kad smo ovo sve lijepo zaokružili, jedno, drugo i treće, dolazimo na temu koja je po meni jako bitna, tema koja je ključna i tema koja možda da se o njoj a neki jesu i tada 2012. govorile na drugačiji način, a to je HANFA. Mi možemo pričati o ovakvom članu nadzornog odbora i na ovakvom imenovanju, ali ako HANFA kao neovisni regulator te fondove ne prisili da se ponašaju po pravilima i po propisima koje je donio ovaj visoki dom, sve ovo će past u vodu. Ali, onda mi ovdje trebamo dati snagu toj HANFA-i. Trebamo jasno poslati poruku toj gospodi koja je dobila 105 milijardi kuna na upravljanje od hrvatskih građana, da oni imaju, da tako naš narod kaže crkvu di se bog moli. A to je sa podnošenjem svojih izvješća i ostalih stvari HANFA-i, to je produžena ruka ovog Sabora jer mi kad smo HANFA-u osnivali, nismo ju osnovali da bi tamo zbrinuli neke ljude, nego smo osnovali tijelo, kolegice i kolege, HANFA je panadan HNB-u. Hrvatska Hrvatska u kontrolnom sistemu. HNB kontrolira poslovanje banaka, HANFA kontrolira poslovanje nebankarskog financijskog sektora. Ja sam ovdje u ime kluba ovo želio posebno naglasiti jer ako ne damo snagu HANFA-i i ako HANFA ne bude imala autoritet, a neki su se u proteklim razdobljima trudili malo da HANFA-i sruše autoritet da bi možda neki drugi malo bili sažmiji. Dakle, uz ovog člana nadzornog odbora, govorim o obveznim mirovinskim fondovima, HANFA je poluga i ruka ovog visokog doma za kontrolu obveznih mirovinskih fondova. I mislim da ćemo se oko toga složit, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo jer mi moramo imati nekog tko je stručan, tko zna i tko može izvršiti kontrolu i tko će pravovremeno temeljem zakona koji smo mi ovdje donijeli o HANFA-i, ali ja se iskreno nadam da će uskoro doći novi prijedlog zakona, da čelnik HANFA-e više neće bit predsjednik upravnog vijeća, će biti ili predsjednik uprave ili nešto drugo jer i sam naziv nudi nešto da ćemo odrediti kako i kojim uvjetima HANFA mora izvijestiti nas. I to je ključ svega, ovo sve o čemu mi raspravljamo je folklor. Zašto folklor? Zato što imamo činjenicu da imamo toliko i toliko novaca, imamo želju da ti fondovi rade po svim regulama i da zarade čim više novaca za hrvatske građane jer smo im dali mogućnost rizičnijeg ulaganja. Dakle, mi smo im otvorili tu mogućnost. Ali, ako hoćemo da oni sa tim rizičnijim ulaganjem više zarade, onda ih moramo natjerati da posluju i po nekakvim zakonima i propisima i da ih neko kontrolira. I ako to budemo gledali na takav način, onda mislim da ćemo mi kao zakonodavno tijelo i kao ljudi koje su ovdje izabrali naši građani, napraviti pravu stvar. I ako budemo to na takav način gledali i ako se budemo na takav način ponašali. Ali, gledat da neko želi gurnut ovoga ili onoga u nadzorni odbor, to je kokošarska politika jer s tim klub HDZ-a naprosto ne želi imati nikakav znak jednakosti, a isto tako niti predlagatelji zakona. Mi smo ovdje došli sa jasnim ciljem i jasnom idejom, da li je model najbolji, možda nije. Pa preložite drugi, za milog Boga. Predlagatelj još ima šansu do glasovanja da, to odluči. I još nešto. MOD. Zašto se država odlučila za osnivanja. Iz jednostavnog razloga jer ova gospoda iz 4 fonda i tržište nije reagiralo. Oni nisu osnovali ni jedan MOD. Nisu ga osnovali, nisu napravili konkurenciju. Mi pričamo o tržištu. Dakle, ja ti zakonski dam mogućnost da napraviš MOD, s kojim ćeš se bavit još jednom dodatnom djelatnošću, ti to ne želiš napravit. I sad kad država želi se uključit u tu tržišnu utakmicu pod potpuno identičnim uvjetima, je država želi ovo, država želi ono. Mi s tim ne ukidamo pravo ni jednom obveznom mirovinskom fondu da on osnuje svoj MOD. Daj Bože da ih bude 4. I onda će se tuči sa smanjenjem naknade da privuku k sebi. Isto priča, da smo jače prezentirali ovaj II. stup mirovinskog, i našim građanima, vjerojatno bi i do njih došlo do tržišne utakmice da bi se natjecali da sa sniženom naknadom privuku dodatni broj osiguranika. Evo ga, kolegice i kolege, ja sam u ime kluba ja sam u ime kluba HDZ-a pokušao izvesti kako mi vidimo ovo i kako bi željeli da to funkcionira i svako tko je dobronamjeran, će vidjeti da tu nema nikakvih ni iskrivljenih ni zakulisanih igara. Ja sam u ime kluba javno i transparentno rekao što nam je želja, a sa novim prijedlogom Zakona o HANFA-i ćemo pokušati i djelotvorno napraviti ono što želimo. Dakle, podržat ćemo sva 3 zakona uz tri amandmana koje smo predali. Nemam dovoljno više vremena, iako 5 minuta ste mi ukrali jer ovo je objedinjena rasprava pa je 20 minuta, tako sam se ja i koncipirao. Ono što želim još reći kod MOD-ova, Mirovinskih osiguravajućih društava, idemo također s amandmanom da je HANFA ta koja pravilnikom treba propisat kako i na koji način će osiguravajuća društva kojima je dana mogućnost da vrše isplatu iz III. stupa mirovinskoga, kako i na koji način će voditi sredstva u svojoj bilanci, da to bude javno, transparentno, pa čak, gospodine Žigman, da vidimo mogućnost obveze njihovog javnog objavljivanja podataka oko toga. Evo kolegice i kolege, hvala vam lijepo. imate pravo, gospodin Šuker, što se tiče minutaže, imate pravo, ali možete tražiti na kraju još 5 minuta u ime kluba. Imate pravo, sad će se

E, dobro, bitno da ja imam 20, pa onda je sad to već lakše. Poštovani predlagatelji, evo polako približavamo se kraju dana, ali ove najbitnije neke stvari nam ostaju ovdje i mislim da ću probati lagano proći sva ova tri zakona, dakle i o obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim i u mirovinskom osiguravajućem društvu. Prije svega, ono što moram izraziti zadovoljstvo, s obzirom na ove već ranije spomenute, sudjelovanja u izradi ovog zakona u radnim skupinama, nebrojenih puta, konzultacija, moram reći da gotovo svi naši prijedlozi, koji su većinom bili usmjereni, prema ovom paketu zakona, su usvojeni pa tako i spomenuto osnivanje dodatnog društva, kao što ej kolega Šuker rekao, mirovinskog …/Govornik se ne smo ostali još uvijek na ovo jednom Raiffeisen, doduše, sada samo stoji ime, ali više nije isti vlasnik mirovinskom osiguravajućem društvu. Ono što je dobro, kada smo govorili ovdje o kontroli, i ono što je zakonski dobro napravljeno, a to moram napomenuti, bez obzira na neke implikacije nekih komesara ljudi koji će neki dobivati naknade, mi smo omogućili još 2002. a sada

dok većina je bila ulaganja imamo, A fondovi, u rizičnosti A, B, C, A najrizičniji, B, pa C gdje u pravilu je u A vrlo malo sredstava otišlo, i gdje najviše ti fondovi ostvarivali svoje prinose preko državnih obveznica, s obzirom da su bile kamate na zaduživanje kao države, velike, visoke, to je bilo i najsigurnije i najveći prihodi oko 6% otprilike prosječno se kreću 6-7% tih obveznih mirovinskih fondovas i društva. Sada ovim izmjenama upravo omogućavao uvjerivši i tržište, gdje hvala Bogu nam pada, padaju kamate, raste nam rejting, da je potrebno za ostvarivanje prinosa oliberalizirati i to je bio upravo jedan od naših prijedloga, liberalizirati ulaganja obveznih mirovinskih fondova, sve sa ciljem što većih prinosa i što većeg kapitalizacije onih naših novaca koji tamo uplaćuju. Dakle, ako netko uplati u svom životnom vijeku, neto 200000 kroz 20-30 g. to mu se može oplemeniti do 250,. imati stoga veću mirovinu, govorim paušalno o9 brojevima. I to je cilj, to je smisao osiguravajućeg društva, da oni usvoje naknade koji se opet, kažem smanjuju, kako ulazne naknade, izlazne, kod promjene dobrovoljnih mirovinskih fondova ili obveznih tako i naknade za administrativna poslovanja koji oni sebi uzimaju. I meni je drago što smo uspjeli osigurati i liberalizirati ta ulaganja i u te starup-ove ali to ću malo kasnije. Ono što sam krenuo govoriti je taj član, jer zbog te liberalizacije, potrebna je dodatna kontrola, jer nama se ne može dogoditi ono što se je dogodilo u Americi, što se događa, da pojedini mirovinski fondovi propadnu, ljudi ostanu bez svojih mirovina. Mi to ne bi podnijeli da jedan od ta 4 propadne, rizično investira ili ne znam što napravi s tim, pronevjeri ne daj Bože novce, mi to ne bi podnijeli i mi moramo osigurati barem kakvu takvu kontrolu. Također kada govorimo o sukobu interesa, kada ulaže taj isti mirovinski fond u određena društva, o Zakonu o trgovačkom društvu, član nadzornog odbora ili član uprave u koje je mirovinsko društvo uložilo, možda i više od 50% pa je vlasnik, zadatak mu je štiti interese tog društva, a ne vlasnika. Ako štiti interese vlasnika ide u zatvor. A ja vas sada pitam ako ja ulažem i tamo sam, čije ću ja interese štiti? Potencijalno u sukobu interesa. Kako ću ja dogovarate se, da se dofinancirala neke loše poslovne odluke, pa imamo kasicu bez napa iz mirovinskog fonda uplaćujemo u to društvo, pa jesam li ja tamo u upravi, i sebi isplaćuje mognuse itd. itd. ili u vladinom odboru, svejedno, ili čak privatne tvrtke imaju pravo da isplate i bonuse u nadzornom odboru. Tako da s te strane ne mogu reći da je to loš prijedlog, to je naravno jedan kada govorimo o ovom državnom nadzoru u taj mirovinsko društvo, odnosno, fond, a kada govorimo dalje, tu mislim da i zbilja treba i to na takav način sagledati. Smanjuju se ulazne naknade, to je ovo što sam već rekao, također se ograničava i to je jako dobra stvar, mi smo išli sa prijedlogom ispred HNS-a da se ograniči udio na tržištu pojedinog obveznog mirovinskog fonda, međutim, ovaj prijedlog je nešto slično koji imamo danas, gdje zapravo govori da kod naknada do 20% ostaju svima iste ali oni koji pređu 20% tržišta njima se to smanjuje. Njima se to praktički 50% te naknade raspoređuje na ostale, a 20% od toga uzima onaj tko je imao najbolje poslovanje. Znači potiče se zdrava konkurencija i sada imaju i više mogućnosti ostvariti prihoda i preko naknada. Dakle i gdje se smanjuje taj pritisak, da se uzima što veći dio u tržištu jer ne garantira više što veći udio tržišta i veće prinose kod tih naknada koje su zakonom bile zajamčene, bez obzira na poslovanje, ljudi su jako dobro živjeli od tih naknada, naknada za ulazak, naknada za izlazak, naknada za mjesečnu administraciju, naknada vamo, naknada tamo i onda imamo ekstra profite društava koje upravljaju našim obveznim mirovinskim fondovima. Tako da na taj prihvaćamo apsolutno prijedlog, smatramo ga da je kvalitetan i da će uspjeti naravno od 100% morati će netko i biti preko 20% ali da će se izjednačiti malo više ti udjeli u tržištu obveznih mirovinskih fondova. Što se tiče rizika, kada sam počeo od 1. listopada 2019. REGOS će sve neodlučne koji budu ulazili raspoređivati prvo u fond rizičnosti A a nakon 10 g. će ići u fond rizičnosti B, što smatramo da je dobro, jer u pravilu, tu će biti i najvećih mogućnosti dobivanja prinosa. Tako da, zapravo, ako bi i kako se time i omogućava i razvoj i napredak hrvatskog gospodarstva, kroz korištenjem tih 100 milijardi a to je smisao tog drugog stupa je da se taj novac stavi u funkciju gospodarstva, da se ulaže, da kako imamo prinose samo onih koji ulažu tako da imamo i doprinos ekonomiji, BDP-u, zapošljavanju i svemu onome kada mi vapimo toliko za investicijama a tu stojimo na 100 milijardi i praktički samo smo do sada vezali uz državne obveznice.

uvjetima. Tako da recimo na najrizičniji tip fonda a) može uložiti 55% svoje imovine u infrastrukturne projekte, onaj b) 35% dok c) može do 10%. Ali mirovinski fond može najviše 25% imovine izložiti prema jednom infrastrukturnom projektu. Dakle HANF-a ima tu svoju ulogu i mislim da će ona izuzetno i dobro znati iskoristiti. sada imamo veću mogućnost da ulaganja u imovinu u vidu vrijednosnih papira i udjela kojima se trguje, odnosno kojima, koji se nude putem različitih sustava uređenih za prikupljanje kapitala sada imamo tu mogućnost poticanja tržišta start up projekata, posebice malih i srednjih poduzeća koji vape za tim. Rimac prikuplja svoj kapital od stranaca i u velikoj mjeri to radi. A zašto ne bi naš fond bio vlasnik manjinski ili u većem dijelu Rimca? On je tako prikupio svoj kapital i prikuplja i dan danas, prodaje vlasništvo, ulaže, ulažu drugi. Tako da, tu je ono dobro što je i također prihvaćen naš prijedlog da se to ograniči na 0,2% portfelja, s obzirom na fond kategorije a 0,1% s obzirom na fond kategorije b, c naravno kao sigurni nema tu opciju to .../Govornik Tako da u pravilu tu još gradimo onaj dio gdje ljudi za svoju ideju, za svoj projekt mogu ali to trebaju znati otići u fond i tražiti sredstva da mi, naše mirovine financiraju razvoj hrvatskog gospodarstva, hrvatske pameti, start up-ova, pogotovo u IT sektoru gdje su sigurno prinosi puno veliki i gdje su sigurno povrati izgledniji. Naravno tu će trebati i pameti i stručnosti ali nadam se ne previše to konzervativno da ne budu kao banke koje budu tražile neke kolateralne ili ne znam što za ulaganja ili koji su to uvjeti koje nitko onda neće moći ispuniti jer onda nema ni smisla što smo dozvolili ako ne budu se tako orijentirali to jedan, ima višestruku korist. Kada govorimo o mirovinskom osiguravajućem društvu. Tu moram pohvali što se prihvatio prijedlog koji sam ja osobno dao odnosno i prijedlog HNS-a za jednokratnu isplatu prilikom odlaska u mirovinu, također smanjuju se ulazne naknade u mod, prije je bilo jednokratno 5%, znači sve ono što imate iz drugog stupa idete u mirovinu, prebacite u mirovinsko osiguravajuće društvo koje vam isplaćuje tu mirovinu i ono uzme 5%, ne pita ni a, ni b, ni c nego odmah uzme 5%. Sada je to smanjeno, sada je ako se ne varam to 1,5% odmah i onda 0,17 ako se ne varam, točno, da, do cijelo vremena doživljenja znači sljedećih eventualno 20 godina što je onda ukupno maksimalno 4,9% ali na praktički tih, tu razliku od 3,4% plaćate sljedećih 20 godina ako hvala Bogu doživite, doživite tu starost. Tako da također mislim da je dobro što se na taj način liberaliziralo. Ono što je bitno da se tu promijenila i švicarska formula koja prije svega se više sada oslanja na inflaciju i time će donijeti u startu kod izračuna veće mirovine za određeni iznos zavisno koliko je uplaćeno. A kad uzmemo u obzir da imamo sad mogućnost podići prema ovom prijedlogu 15, ja ću predložiti amandman pošto sam osobno vezan uz taj prijedlog kojeg sam ja i sam iznio pa ipak bude onih originalnih 20. Nadam se da ćemo se uspjeti tu dogovoriti, 20% isplate prilikom odlaska u mirovinu, kao svojevrsne otpremnine za lakši život. U krajnjoj liniji vi trebate doživjeti 20 godina da dobijete te svoje novce. Ovako bar 20% dobivate odmah, a onaj ostatak naravno vam umanjuje mirovinu, ali onaj ostatak, odnosno 15% prijedloga cijelo vrijeme inzistiram na tih 20 svojih, onda u onom dijelu je ipak lakše i ipak ljudi znaju da su nešto i napravili, u krajnjoj liniji mogu si i pomoći. isto dobro što se i ovim zakonom rješava a to smo govorili kod mogućnosti prelaska u prvi stup, za one kojima je svima izračun povoljniji da dobiju punih 27% dodatka, sav iznos iz drugog stupa će se vratiti u prvi i oni će ostvarivati 27% dodatka na cjelokupni cjelokupni mirovinski staž odnosno mirovinske uplate. Mislim da u konačnici sam pokrio maksimalno ono što je bilo i što smo predlagali, još jednom mogu reći da, evo samo još da pogledam ovo što smo slali prije nekoliko mjeseci da je dosta toga uvaženo i da, evo i švicarska formula, i da će to rezultirati zbilja i liberalnijim drugim fondom i mogućnošću većih prinosa i naravno ono što je najbitnije većih mirovina, barem ili jednokratnih, kod jednokratne isplate same mogućnosti ali i kod izračuna većih mirovina iz drugog stupa. Zato Klub HNS-a svakako će ovo podržati i ja ću pojedinačno samo još pojasniti amandmane osim ovih 20% ide i onaj jedan dio na treći dobrovoljni mirovinski stup. I sviđa mi se zaključno što smo svugdje predvidjeli i čak i ovdje da određeni iznos sredstava od naknada se mora uložiti u povećanje financijske pismenosti naših građana jer puno naših građana niti su svjesni što im znači drugi stup a kamoli treći dobrovoljni stup gdje zapravo to ono doslovce njihov novac, nasljedni novac koji mogu podići, kojeg mogu raspolagati, kojeg mogu raspolagati, koji će im sigurno osigurati bolju i kvalitetniju mirovinu i to je u potpunosti nasljed a ne sad kao ovaj drugi stup ako umrete prije korištenja nego ti novci vam se vraćaju, vašim nasljednicima i ako ste ih krenuli koristiti, dakle to je nešto ono baš, baš vaš ugovor sa određenom kućom. I također je dobro što sam pročito, to nisam moram priznati u ovim našim razgovorima vidio da se ovdje proširuje mogućnost dobrovoljnih i na koja su i radila do sad životne police i da oni mogu sudjelovati u ovoj priči oko dobrovoljnih mirovinskih osiguranja i mislim da je to dobra stvar, samo treba veće malo pismenost naših građana, a ova dva amandmana osim ovih 20% kak sam reko ću pojedinačno obrazložiti s obzirom da idu na moje ime, ne ispred kluba, i da se smanji ipak ova granica od 55 godina do sada je bila 50, doduše to se ne odnosi na postojeće korisnike, da se to ipak smanji s obzirom nekako u korelaciji sa ovih 65 na 67 pa da ne bude baš ovdje 50 na 55 kad možemo prvi puta koristiti ta sredstva iz dobrovoljnog mirovinskog fonda, a to znači da taj put možemo i uzet 30% odmah isplate onoga što smo do tada uplaćivali kao svojevrsnu štednju i nastavi dalje ili uplaćivat ili počet koristit ili već šta drugo radit. Evo dakle, Klub HNS-a će podržati ove izmjene a nadam se da ćete vi uvažiti amandmane. Hvale. sad prelazimo na pojedinačne rasprave, gospodin Mirando Mrsić. ovaj Zakon o obveznim fondovima možemo nazvati, uzmi tuđe i daj svojima, jer ove izmjene koje jesu unutra su izmjene koje idu za time da se ponovo stavi šapa na našu mirovinsku štednju očito da ministar Pavić, a ni premijer Plenković nisu uspjeli napraviti to sa dodatkom od 27% i opet se pokušava političkom direktivom usmjeravati o tome kuda će mirovinski fondovi ulagati, kome će ulagati, koje će se tvrtke kupovati na koji način će se tvrtke u kojima fondovi budu vlasnici ili većinski vlasnici ili manjinski vlasnici u kojem smjeru će se razvijati i što će te tvrtke raditi i ne mogu se oteti dojmu da opet smo tamo negdje gdje smo bili '90.-tih kad se novac iz HZMO-a uzeo dao tajkunima koji su onda kupovali tvrtke po Hrvatskoj. očito da je to intencija ovoga i ne može me nitko uvjeriti da imenovanje članova nadzornih odbora od strane Vlade nije imenovanje komesara koji će onda utjecati na to koje odluke će fondmenadžeri donositi posebno kada govorimo o ulaganjima. I onda to kad gledamo sa te strane, da se na taj način pokušava i ovaj dio koji je bio cijelo vrijeme izvan politike i na koji politika nije imala utjecaj, pokušava se sada staviti pod šapu politike. Ono što bih baš htio vidjeti da gospodin Šuker da amandman da se članovi nadzornih odbora mirovinskih društava biraju tu u saboru 2/3 većinom, e onda bi to bilo nešto što bi govorilo da ovaj dom koji reprezentira sve građane koji imaju svoje ulaganje u fondovima ta koja ima reprezentant, Vlada nije reprezentant svih građana nego jednog određenog dijela koji im je dao povjerenje. Prema tome, ideja da se u nadzorne odbore fondova imenuju od stane Vlade je apsolutno komesarska logika. I bojim se da ova ideja gospodina Šukera, koju bi mi iz opozicije podržali, neće proći, jel evo u članku 41. i 42. vrlo jasno kaže da se, da su mirovinska društva dužna u roku od 6 mjeseci od stupanja ovog zakona donijeti izmjene, dakle imenovati člana nadzornog odbora na prijedlog Vlade i 42. da su mirovinska društva dužna u roku 6 mjeseci sazvati skupštine dioničara i imenovati tog jednog neopredijeljenog člana koji kao nije vezan sa mirovinskim društvom koji će biti onda član nadzornog odbora. Što je to nego komesarska logika? Jer logika fondova svugdje i u Hrvatskoj i u svijetu je da se ulaže u tvrtku, tvrtka se onda podigne na veću razinu, podigne se njena vrijednost na burzi i onda se udio proda. I na takav način se oplodi kapital koji tamo je, na ovaj način kad imate člana nadzornog odbora u tvrtki koje je mirovinsko društvo vlasnik, nije vezan sa mirovinskim fondom, pitam se kako ćete osigurati tu vezu upravljanja direktno uprave. Sjetimo se Podravke, koliko je bilo natezanja između fondova i Vlade, jer Vlada ima udio u Podravci oko imenovanja predsjednika uprave, i kako će sada taj nekakav neovisni član koji nije pod, dakle pod ingerencijom mirovinskih fondova, kako će on provoditi politiku mirovinskih fondova. Nisam siguran da neće biti pod utjecajem Vlade i politike. I s druge strane i za imenovanje članova nadzornih odbora od strane Vlade, dakle u mirovinskim fondovima i u tvrtkama do sada je bilo da nema naknade. Sada je naglo se ta to se izgubilo pa će ovaj komesar Vlade koji će biti imenovan u nadzorni odbor mirovinskih društava imati naknadu, koja neće biti baš mala. I može me neko uvjeravati da on mora imati odobrenje gospodina Žigmana i sve ostalo od HAMFE, to se lako dobije i opet će to biti dirigirana i HDZ opet radi ono što je radi ono što je radio '90. i ne može me nitko razuvjeriti da to neće biti tako. I na prvoj prilici ćemo kad bude problema oko imenovanja određenih uprava vidjet će se koliko je ovo … rješenje loše, loše je i za građana, loše je i za one koji ulažu u same Fondove gdje je naša štednja. Drugi problem koji vidim, koji je izuzetno problematičan je pitanje ulaganja u Start apove. Je, to je u redu da se potiče u RH ulaganje, tu jesam, ali ne u Start apove. Nigdje u svijetu se ne ulaže u Start apove, gospodo. Ja znam da je ministar Pavić oduševljen Start apovima, hoda po fakultetima, da je oduševljen Rimcem i svim ostalima. Ali, opet ponavljam, kao što sam ponovio u replici, od 100 Start apova, u prvoj godini dana nestane ih 90, u slijedeće 2-3 godine od tih 10 propadne 8 i EU, niti jedna zemlja EU gdje su mirovinski fondovi razvijeniji puno nego u RH, ne dopušta ulaganje u Start apove i Fondove rizičkog kapitala. U Start apove ulaže Fond rizičnog kapitala, a ne Mirovinski fond koji je konzervativan. I postoje 3 stvari koje vam i stručnjaci kažu zašto to ne bi trebalo u RH, prvo ne isplati se, drugo, u RH nema dovoljno toliko Start apova da uložite 50 milijuna, a kamoli 100 milijuna i treća stvar je da u RH imamo negativna iskustva oko Start apova i ono što će se desiti da kockate se sa našim novcima, kockate se sa novcima građana koji su u drugom stupu. Osnivanje Mirovinskog osiguravajućeg društva, ne može me nitko, a to je brilijantna ideja HNS-a jer vidim da je HNS imao tu dosta utjecaja u ovim kreativnim rješenjima, moći biti osnovan od strane države jer vlasnik HZMO-a je država, to znači da će HNS ili još netko uhljebiti još bar jedno 50-tak ljudi u taj novi mod, mod, dok koji osnivaju u privatnim sferama, neće biti pod utjecajem politike. Ako ga osnuje banka ili netko drugi, onda će oni itekako…/Govornik se ne razumije/…koji će biti kadrovi unutra. Dakle, opet idemo sa uhljebljenjem jer će u taj mod državni biti uhljebljeno 50 ili 100 ljudi koji će tamo raditi i koji će dobivati dobre plaće. S druge strane, što ćemo sa profitom toga moda? Profit toga moda će biti, u ovim drugima je, ostaje u modu za daljnji razvoj moda, ovdje će se profit preljevati na HZMO jer je on njemu vlasnik. Tko će biti taj koji će govoriti gdje će mod ulagati dalje novce. Dakle, država će i na tome imati svoju šapu. I četvrta stvar, gospodine Čuraj, ja mislim da imate dobre ideje, ali razmislite o vašem Amandmanu, to nigdje ne postoji, ovo što ste vi sada predložili i to je nešto što je protiv zdrave logike. Vi dajete osiguranicima da imaju mogućnost da uzmu 15, sada ćete reći i 20% od svoje štednje u drugom mirovinskom stupu. Dobro, uzeti će i na što će potrošiti? Kupiti će auto, nešto će napraviti, ali će mu se smanjiti mirovina, imati će manju mirovinu i postati će u nekim slučajevima i socijalni slučaj jer neće imati dovoljno, vi ne možete apelirati na svijest građana da će oni biti toliko svjesni da oni neće posegnuti za tih 15 ili 20%, to je vrlo opasna stvar koju ste se sada zaigrali i budućnost će pokazati da ste u krivu. Peta stvar koja je u ovome je vrlo jasna da idete za time da politika utječe gdje će se ulagati u Fondovima je ova sada novela da svi oni koji nisu neopredjeljeni budu u A, u najrizičnijem Fondu koji će imati najveći gubitak umjesto da, ako ja nisam se rasporedio, nema, dakle, nisam rekao u koji Fond ću biti, da onda me rasporedite u onaj, niti najrizičniji, niti najkonzervativniji, a to je B, kao što je bilo do sada. Zbog čega sada gurate građane u A, oni nemaju ni pojma tko je u A i šta ako u tih 10 godina se izgubi puno više nego da je taj mladi čovjek bio u B, pa uništavate mu budućnost, on sam mora odlučiti da li će biti A ili B.

Prvu repliku ima gospodin Čuraj. od 5 koji će biti ispred države, da, s obzirom da smo liberalizirali i omogućili više ulaganja, rizičnija ulaganja, voditi brigu o novcima kojim je država omogućila da ih ulažu, na koji će on način utjecati na bilo koje poslovne odluke koje to društvo namijeni raditi ako je jedan od 5. Znači, ako se ja ne varam, kad se glasa, pa se bude 4:1, pa to je pa to je čak i prema ZTD-u kod dioničkih društava za one koji imaju 25% + jednu dionicu i to udovoljava, znači, onih 75% za određene odluke. Sad ja ne znam kako će to država uspjeti nešta nagovarati njih, osim imati informacije i nadzirati, tako da se to može i javnosti obrazlagati šta se radi sa njihovim novcima. Mirando (Demokrati)** Potvrdili ste moju tezu da ovi koji će biti u Nadzornim odborima će biti čisto uhljebljivanje jer će oni dobivati ogromne naknade jer ih niste isključili da bude da bude bez naknade. Do sada su u Nadzornim odborima ljudi bili tamo bez naknade, bili su im samo plaćeni putni troškovi i smještaj ako je trajalo duže od jednog dana. I sami sada govorite da on neće moći imati utjecaj na odluke Nadzornog odbora, pa šta će onda tamo raditi? I to je tipični komesarski, tako je bivša partija radila, komesara se stavi u Nadzorni odbor ili u Upravu poduzeća koji će provoditi politiku partije. Ovdje će voditi politiku iz HNS-a i iz HDZ-a i imenovati ćete 4 člana u Nadzorni odbor koji će imati vrlo visoke naknade jer tamo naknade nisu 100,00 kn. Zašto niste onda, ako je to tako, rekli da ta 4 čovjeka Sad je tamo ali

mene iskreno govore kolega Mrsić, čudi toliko negativnosti u vašoj raspravi. Mene samo zanima da li stvarno mislite da oni koji su uplatili skoro 75 milijardi svojih novaca u obvezne fondove, nemaju tamo pravo imat svog predstavnika? Ja sam rekao ako vi smatrate da je ovaj prijedlog što se tiče Vlade, pa neka predlagatelj razmisli da tog čovjeka putem javnog natječaja ili poziva, bira matični odbor i da ga bira ovaj Sabor natpolovičnom većinom kao što to uvijek ide, prema tome a ne što vi radite kad ste svjesni kad bi to moglo biti, e neka bude dvotrećinska većina da kažemo dvotrećinska većina onda bi tražili 95%. Mene samo zanima, ja vama postavljam kao čovjeku, kao članu tog fonda, zar vi stvarno smatrate da hrvatski građani koji su uplatili 75 milijardi kuna, nemaju pravo na svog predstavnika u nadzornom odboru i ništa me drugo ove vaše politikanske priče ne zanimaju.

Prema tome, sasvim sigurno da ako vi predložite taj amandman da se on bira tu u Saboru, ja ću ga podržati ali ne na ovaj način. Ovo je čisto komesarenje, ne morate mi priznati da sam ja u pravu ali i sami za vašom diskusijom i sa time da evo predlažete, tu je državna tajnice da razmisli o tome, ali baš ministar nije bio sklon tome, da se ta 4 čovjeka biraju tu, ovdje u ovom domu na temelju natječaja sa uvjetima koje daje HANFA i to ću ja podržati ali ne mogu podržati ovo, ovo je direktan upliv Vlade u nešto što je privatno, moje, tvoje, i ne možemo reći da je Vlada reprezentač svih onih koji su u fondu. Sada je na redu g. Maras kog ne vidim pa gubi pravo na riječ. I sada je g. Stjepan Čuraj. Hvala vam Prvi je da se u članku 84. stavku 2. koji se odnosi na članak 112. i u dodanim stavcima 6. i 7. broj postotka od 15 zamijeni sa 20%. Naime, to je upravo ovaj predloženi dio koji je inicijalno i bio takav u mome prijedlogu da se 20% omogući prilikom odlaska u mirovini građanima da dobiju dio svojeg novca. Ja se čudim kolegi Mrsiću što je protiv toga jer razlika u mirovinama, u izračunu iz II. stupa kad se umanji tih 20%, prije uzimanja naknade, znači mi izuzimamo tih 20% od one naknade od 5% koju je mod imao, sada po ovom novom zakonu 1,7 pa nadalje 0,17 je možda 100 kuna veća mirovina ali 100 kuna veća mirovina koju će netko morati primati 20 g. da bi to dobio ono što može dobiti odmah. Znate kad imate masu od 200 pa ju umanjite na 160, onih 40 ako stavite natrag na .../Govornik se ne razumije./... 20 g. ono se rasporedi kroz 20 g. i tek nakon 20 g. to povećanje se vraća natrag i dobiva se veća mirovina a u izračunima to je 60 kuna, 80 kuna, 100 kuna. Pa dajte ljudima omogućite njihove novce odmah dok su živi, dok su zdravi koliko-toliko, sa 67 g. ne znam kakvo će zdravstveno stanje biti. A sad da će doživjeti 87, dao Bog. Ali ovako mogu to uložiti, mogu to zakrpat kredite, mogu si omogućiti kakav-takav pristojniji, pristojniju mirovinu. I zato sam išao ja osobno s tom idejom i prijedlogom gdje je i HNS to prihvatio i predlagatelj da smo se usuglasili na 15% jer to je svojevrsna ajmo reći i otpremnina, taj novac ulaže se vjerojatno u potrošnju, dobiva se PDV, ulaže se sveukupno u rast BDP-a, dakle oslobađamo jedan iznos natrag na tržište. I siguran sam da ljudi će znati izračunati i vidjeti da li ćemo imati 870 kuna ili 780 a odmah uzeti nekih 20 000, 30 000 ili 40 000, nisu to veliki novci. Prosječni čovjek neće imati 200, možda maksimalno 300 000 u tom fondu a to je onaj koji je imao iznadprosječnu plaću. Ali dobar je osjećaj da netko od ima nakon svog 40 g. životnog vijeka, da mu ipak nešto ostane, da ima, kaže otišao sam u mirovinu i da može si planirat taj život. Zato smatram i apeliram na predlagatelja ipak eto na 20% onako ako ništa, zvuči bolje a sigurno to i svih tih 5% nje nešto što neće biti veliki udar a ono što ste propustili očigledno vidjeti da se to odnosi i na ovaj dio gdje ograničavamo to do 15% iznosa minimalne mirovine. Znači oni koji imaju 15%, koji izračunom bi imali kad povuku ta sredstva manje od iznosa uvećanih za 15% minimalne mirovine, oni ne mogu da se ne dovedu u priliku povlačenja tih sredstava da imaju manju praktički mirovinu nego ona koja je minimalna propisana a da ne budu ajmo reći dodatni socijalni slučajevi iako ne znam netko od 2900 da će se previše usrećiti a ne 2600, 700 ili 500, to je jedan. Drugi amandman je vezan za Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, članak 54. se mijenja odnosno koji se odnosi na članak 123. i glasi da se prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se ne razumije./... član fonda može ostvarivati najranije sa navršenih 53 g. dakle umjesto ovih predloženih 55, znamo da je danas 50. ovo tko god ima ugovoreno ili koji će imati ugovoreno do 31.12. i dalje će moći sa 50, naime sa 50 g. prema važećem zakonu, vi možete početi koristiti mirovinu nastavi dalje uplaćivati, iskoristi 30% kapitaliziranih sredstava, natrag, dakle to je onaj privatni ugovorni odnos i smatramo ako se dizala već granica životna sa 65 na 67 onda da neku korelaciju se ipak tu poštuje da pa nije baš eto od 50 na 52 ali od 50 na 53 da ljudi koji sigurno si mogu planirati svoj mirovinski dio. Što se tiče ovih vaših primjedbi. Dakle ovdje kada se govorilo o ulaganju start up-om jer neće se ulagati direktno ako sam ja dobro shvatio predlagatelja, nego u određene platforme i fondove koji će onda okrupnjivati te start up-ove dakle neće biti direktno u neko malo poduzeće J.D.O ili tako nešto, dakle tu ne morate se toliko brinuti. A opet s druge strane ako ste rekli i sami da nemate potencijala više od 50 milijuna onda nema ni brige ni za to. Jer ne može biti briga da nije dobro a s druge strane reći pa toga ni nema mora biti ili jedno ili drugo. Ako nema onda nije ni neka briga onda ovo pada u vodu argument a opet ako je to rizično a ja vam kažem ovdje s druge strane onda je to više od 50 milijuna, a kažem to se odnosi na fondove. Zašto nema više modova? Zašto samo jedno mirovinsko osiguravajuće društvo? Pa prije svega zato što do sada oni nisu imali svoju neku pravu svrhu jer znamo tek sada da su neki krenuli prebacivati svoja sredstva iz drugog stupa u zadnjih 5 godina iako kada smo donijeli za ovaj beneficirani radni staž opet smo sve prebacili u prvi stup. Dakle to tek sada stupa na snagu. I mi time želimo postići konkurenciju. To što će biti neki ljudi zaposleni, a sada vi meni ovdje govorite da je veći problem ako se to da privatniku, sve te naknade, svih tih zaposlenih, oni moraju biti ili će to biti državno. Ljudi neka odaberu hoće li ići u privatno ili državno ili neki treći koji će se pojaviti. Ali konkurencija će donijeti nedvosmisleno do smanjivanja naknada i troškova dakle to nije svejedno. Do sada nažalost nismo imali više modova i s ovim samo želimo početi konkurenciju i smanjiti troškove i zapravo osigurati veće mirovine, to je jedini cilj toga. A naknade odnosno ljudi koji će raditi a radili bi bilo gdje drugdje, očigledno onda će se tamo preliti iz jednog privatnog sektora u ovaj sektor, tako svejedno ostaje isto ako građani plaćaju manje a to je glavni cilj. Članu nadzornog odbora, ja mislim da se danas i naknade isplaćuju i danas da tu nema povećanog troška za člana nadzornog odbora ako griješim možete me ispraviti. Ako će država staviti svog predstavnika koji onda ima informacije da izvještava javnost, da izvještava Vladu, da izvještava ovaj Sabora, da imamo neku kontrolu, to je njegova funkcija tamo. On neće moći samo govoriti zato što je jedan naspram ostala 4 što da netko radi i uvjetovati ali će moći stvoriti određeni i medijski ako hoćete pritisak i pratiti poslovanja jer jako je bitno šta se radi s našim novcima. Ne daj Bože da jedan od tih propadne i da onda kasnije dođemo i kažemo pa vidite kako je bilo u Agrokoru. Pa je onda država kriva, pa nismo znali, privatna tvrtka, šta je to naša briga, je li to briga države. E, prema vašem prijedlogu odnosno vaših bivših kolega država je trebala ući u Agrokor jer to je njena briga a ništa nije imala saznanja ni znala jer zato što je to privatna firma, kako bi imala. A ovdje radimo netko tko ostvaruje novce na osnovu zakone koje smo mi dozvolili da tamo se uplaćuje. imamo obavezu da to zaštićujemo. Tako da s te strane jedino je stvar te neke ha neću reći .../Govornik se ne razumije./... ali da to sad će pozicija nekog imenovati pa će onda to eto tamo dobivati neku naknadu i ovako i dan danas ti se dobivaju naknadu, ako je pitanje naknade jedino pitanje onda znači da je to sve dobro a onda lako za naknadu nju možemo izmaknuti ako je samo to glavni kamen spoticanja što će netko otići a eto mi ćemo ga predložiti a ne oporba. Sutra opet možda mi budemo zajedno na vlasti pa ćemo ga opet i mi predložiti pa onda neće biti, ne vidim da će biti nekih problema. Tako da evo neke stvari zbilja mislim da ne stoje, ali ja bih još jednom apelirao vezano za ova dva amandmana da se omogući građanima što veći postotak da koriste te svoje kapitalizirane štednje jer vjerujem da to sigurno kod dolaska u mirovinu ali to mi govorimo za budućnost da se razumijemo. Za moju generaciju, za generacije koje cijeli svoj životni vijek uplaćuju u drugi stup, nema prvoga, svi oni koji su počeli radi 2002. i kasnije, za 20 godina, za 30 godina, to onda itekako nešto znači. To onda itekako i mi ovdje govorimo o toj generaciji o mojoj generaciji i mlađima i starijima +-/10, 15 godina, znači ne generacijama '62. nego generacijama od '70.-te pa nadalje koji manje-više su cijeli svoj životni vijek u oba stupa. I tu itekako tih 20% nešto znači. Zahvaljujem.

jer je to pravi način kako komesar treba raditi. A s druge strane jeste li svjesni da ako prođe vaš amandman od 20% za 50 tisuća naših građana i koji štete u drugom mirovinskom stupu i sa isplatom tih 20% njihova mirovina će biti 600 kuna manja trajno. druge strane zaboravili ste da u modu vi ugovarate koliko će vam se isplaćivati mirovina, ne mora vam se isplaćivati 20 godina, može se isplaćivati i u različitim odnosima, u različitim vremenskim razmacima. Prema tome, vi ugovarate svoju mirovinu, nije to kao iz prvog stupa koliko imate pa vam odrežu koliko ćete imati do kraja. I drugo, to nije kasa uzajamne pomoći

Na koji period ste to uspjeli izračunati da nekom ako se sa 15 na 20% pomakne da je to 600 kuna više ili ukupno ako mislite 20? .../Upadica se ne čuje./... Evo pokazati ćete mi to jer zbilja jer smo mi kada smo radili izračune na ono što je standardno nikako ni približno ukupan iznos mirovine iz drugog stupa je bio 800 kuna a vi sad sa ovih 20% hoćete reći da je to 200, znači onih 80% šta pojeo vuk magare? Odnosno 200 kuna. A ovo što ste rekli komesar, ma zovite kako god to hoćete ali ja mislim da javnost ima pravo znati što radi s našim novcima. Ja mislim da javnost ima pravo znati, da ima netko tko ima informacije osim one što se jednom godišnje kroz sustav financijskog izvještavanja rada društava koje upravljaju našim fondovima vide. A imali smo Agrokor koji je imao isto takve lijepe izvještaje financijske i svi smo bili ponosni kakvu tvrtku imamo. Pa nećemo valjda to dopustiti još jednom? **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro, hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti i sad dok nas ima još 11, tako da možemo činiti nogometnu ekipu, sa jednom članicom, doduše, ali vidjeli smo jučer da i žene su počele dobivati zlatnu loptu. Znači, dok nas ima još 11 obavijestiti ću vas o tome što ćemo raditi sutra. Sutra ćemo početi sa konačnim prijedlogom Zakona o državnom inspektoratu, ali onda ima jedan cijeli set zakona koji su tehnički, zapravo, zakoni vezani svi uz inspektorat, a sutra će biti prijedlog da se oni objedine. Ima ih puno, sutra vidite i odlučujete o tome. Doviđenja i laku noć.